A sad prelazimo na točku 14., a to je – - Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Vlada je predložila ovu odluku na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. Prijedlog akta primili ste poštom, raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti mišljenje? Da. Uvaženi Pavle Matičić, državni tajnik u Ministarstvu uprave. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora. Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi uprava ili nadzornih odbora, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava, a iznimno mogu biti najviše do dva upravna vijeća ustanova, odnosno izvanproračunskih fondova, koji su od posebnog državnog interesa. Istim zakonom je propisano da Hrvatski sabor utvrđuje popis pravnih osoba od posebnog državnog interesa na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Da bi se mogle provesti odredbe, pojedine odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, a i pojedine odredbe Zakona o postupku primopredaje vlasti Vlada predlaže odluku o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa, u u kojem su sadržani popis trgovačkih društava od posebnog državnog interesa, popis ustanova od posebnog državnog interesa, i popis izvanproračunskih fondova od posebnog državnog interesa, znači što je razlika u odnosu na dosadašnje stanje, jer je do sada Hrvatski sabor utvrđivao popis samo od trgovačkih društava od posebnog državnog interesa. Sukladno tome Vlada predlaže da se utvrdi ova odluka sa popisom pravnih osoba od posebnog državnog interesa. Hvala lijepo. li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a, HSU-a, uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika će sigurno podržati ovaj Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa, zbog toga što je to jako važno da se ova odluka stalno revidira, važno je zbog toga što ova odluka mora biti revidirana zbog toga što Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti je direktno vezan uz ovaj popis, kao i Zakon o postupku primopredaje vlasti. važno je odluku stalno revidirati sukladno organizacijskim promjenama, sukladno objedinjavanju, pripajanju fondova, agencija, trgovačkih društava, dakle, mora se barem jednom godišnje sve ono što se dogodi u tijeku godine iskorigirati i izrevidirati. Ovaj popis koji imamo je ustvari posredna inventura preostalog bogatstva RH, naravno bez nekretnina u vlasništvu RH ili određenih ministarstava. Radi se o 63 tvrtke, 97 ustanova i 5 izvanproračunskih fondova i naravno da bi naš interes trebao biti da te tvrtke i ustanove kao i izvanproračunski fondovi prvenstveno napreduju, da se razvijaju i da imaju pozitivno poslovanje. Kad sam spomenuo pozitivno poslovanje onda ne mogu ne reći bez obzira što to danas nije tema, ta tema je bila pred par dana pred zastupnicima Hrvatskog sabora, ali vrijedi podsjetiti da je temeljni problem ovih 63 tvrtke, 97 ustanova i 5 izvanproračunskih fondova, nekom više nekom manje, ali prvenstveno je problem odgovorno upravljanje i pozitivno poslovanje i ne manje važno očuvanje prirodnih resursa nad kojima ove ustanove, odnosno trgovačka društva imaju ili koncesije ili u nekom obliku ih pokrivaju, odnosno upravljaju njima. U pristupu Vlade prema upravljanju tvrtkama, ustanovama prevladava pravilo uravnilovke i restriktivni pristup što nije dobro. reći, kako to objasniti? Primanja menadžmenta nisu vezana uz pozitivno poslovanje tvrtke, odnosno ustanove kao ni mandat ili prekid mandata članova uprave zbog lošeg poslovanja. To je demotivirajuća situacija za rast i napredak tih tvrtki i ustanova. Temelj za buduće odgovorno upravljanje moraju biti unaprijed postavljeni javni kriteriji po kojima upravljačke strukture moraju djelovati, a svako odstupanje znači i promjenu menadžmenta, odnosno upravljačke strukture. Imao sam sreću svojevremeno razgovarati o upravljanju talijanskom brodogradnjom koja negdje od '80-ih godina prošlog stoljeća do kada je grcala u gubicima država je preuzela njihove dugove kao javni dug i postavila striktna pravila igre kojih se moraju svi pridržavati. Tako da su išli tako daleko da niti jednu liru, ili kasnije ni jedan euro, nisu dali za sanaciju poslovanja u smislu kao što je to kod nas poznato u smislu uplate doprinosa za zdravstveno, mirovinsko ili na neki način davanje pozajmica za plaće. Oni nikada nijednu nijednu liru, odnosno nijedan euro za to nisu dali, ali su dali subvenciju za nabavku novih tehnologija. Dakle, za rast i napredak tih tvrtki i to je bitno, to je ta bitna razlika. Drugo, njihov menadžment nikada nije od tih godina kad su podvukli crtu da dalje više tako ne može, njihov menadžment nikad nije bio lokalni menadžment. Dakle, ako je brodogradilište u Napulju onda je obično uprava, predsjednik uprave bio iz Trsta. To možda djeluje ovako beznačajno, ali očito je to jako značajno kad tako jedna visoko razvijena industrijska zemlja postavlja takve kriterije. Uz jedan dodatak da u poslovanju takvog jednog brodogradilišta generalni direktor bez potpisa Ureda metoda i postupaka nije mogao priznati niti jedan sat naknadnih radova. Znači, da su neke stvari riješili u početku sa postavljanjem sustava odgovornog upravljanja da kasnije ne bi imali problema više nikada sanirati takva svoja brodogradilišta. Dakle, mi bi sigurno od takvog jednog odgovornog upravljanja mogli puno toga naučiti. i naročito zbog toga što je za popravak stanja u svim ovim tvrtkama, ja sam dao samo primjer brodogradnju, ali to se može takav primjer se može na neki način pod takav primjer se može podvesti i svaki ovaj nacionalni park ovdje koji je i Hrvatske ceste i Lučke uprave i Zračne luke. Dakle, svi se gotovo mogu podvesti pod jedno ovakvo pravilo odgovornog upravljanja, a sve zbog toga što za popravak eventualne eventualne štete ili stanja u tim tvrtkama i ustanovama država mora dati novac poreznih obveznika, a obaveza je države da provodi sustavnu kontrolu upravljanja pravnim osobama zbog posebnog državnog interesa kako upravo taj novac poreznih obveznika ne bi morala trošiti na njihovo poslovanje, nego na mnogo korisnije državne državne funkcije, recimo obrazovanje, zdravstvo ili sve ono što je bitno za sve porezne obveznike. Dakle, hoću reći na kraju da moramo napraviti takav sustav upravljanja

podržati ovaj prijedlog odluke zbog njezine suštine, dakle zato što treba revidirati taj popis svake godine, a ne zbog zadovoljstva stanjem u ovim trgovačkim društvima, ustanovama, odnosno izvanproračunskim

pa bih ja zapravo na tome dijelu htjela nastaviti. Kolegice i kolege meni se čini da u našoj državi postoje najmanje 3 pa gotovo fetiša koje nacija gotovo bespogovorno slijedi. Jedan od njih je argument pristupanja EU, ako je nešto zbog EU onda to svi prihvaćamo i ne dovodimo u pitanje. Drugi je jedan onako sumarni koji može se potpasti pod autonomiju sveučilišta i neovisnost pravosuđa recimo. A treći je da struka zapravo zna posao. Kolegice i kolege u malim državama, u malim zajednicama kao što je Hrvatska naše su struke male i naši se naprosto svi ljudi međusobno poznaju. I u tom smislu unatoč tome uvijek postoji neka struka koja će za potrebe politike napisati da je nešto stručno iako za to vrlo često stručnog utemeljenja niti nema. Direktno motivacija za izmjenu donošenja ovog izmijenjenog popisa je zapravo izmjena Zakona o pravima i obvezama dužnosnika u kojima je propisano da državni dužnosnici ne smiju biti u nadzornim odborima, upravnim ili bilo kojim drugim upravnim tijelima tvrtki sa ovog popisa. Ja vas kolegice i kolege pitam što to zapravo znači? Temeljem toga izmijenjen je zakon i za ove tvrtke tvrtke koje su sve na popisu koje su vrlo važne, u koje se ulaže jako puno javnog novca raspisuju se javni natječaji i onda se temeljem javnog natječaja njih biraju najstručniji ljudi. Ja vas pitam kolegice i kolege jedan od takvih primjera koji se nama događa jer ne smiju naime biti dužnosnici koji su za to usput budi rečeno politički odgovorni, ne samo politički nego i materijalno kroz proračun, mi imenujemo recimo u nadzorni odbor financijske agencije diplomiranu novinarku. Naravno nije njezina kvalifikacija da bude članica nadzornog odbora financijske agencije to što je diplomirana novinarka, gospođa je predsjednica mladeži jedne naše političke stranke, gospođa radi u Uredu za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske. Ako tako shvaćamo stručno upravljanje javnim poduzećima gdje se raspolaže javnim novcem, onda je bolje da smo unutra stavili dužnosnike kolegice i kolege. Ovako pod krinkom stručnosti zapravo trpamo lojalne partijske kadrove koji su nota bene manje stručni od ovih ministara koji su inače se pokazali prilično nestručnima u obavljanju javne funkcije u javnim poduzećima. To je prva stvar koju ovdje treba demistificirati. Druga stvar. mislim da je neosporno i više puta smo ovdje u Saboru govorili naši ministri ljudi iz vlade imaju političku odgovornost za stanje u svom resoru koje se onda proširuje na sve državne tvrtke odnosno moralo bi se proširivati koje idu uz njegov resor. Hrvatske željeznice, Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste, brodogradilišta, Fond za privatizaciju itd. to su sve tvrtke za koje vjerujem možemo se složiti nije nešto da tako kažem možemo pustiti iz svojih ruku iz najmanje dva razloga, prvo iz količine javnog novca dakle novca iz proračuna koje ulažemo u te tvrtke a za koje ona odgovaraju ljudi u izvršnoj vlasti, odnosno mi ovdje u Parlamentu koji smo prisegnuli da ćemo donositi proračun i brinuti se o trošenju javnog novca. Ja vas pitam kolegice i kolege kako država može provoditi svoju politiku, državnu politiku u HRvatskim autocestama ili u bilo kojem brodogradilištu ili ne znam u ... npr. ako tamo nema naprosto nikoga tko je u ime države tamo odgovoran, ako stavljamo tamo diplomirane novinarke predsjednice mladeži. To nije dobar posao za državu i ne jamči dobro upravljanje javnim novcem. Stoga ovaj popis tvrtki nije banalna tema koju treba iz ovih ili onih formalnih razloga donijeti. Ona ima velika politička značenja pitanja političke odgovornosti i odgovornosti prema trošenju javnog novca. I voljela bih da dobijemo ovdje odgovor od gospodina državnog tajnika za ove tvrtke koje su ovdje nabrojane na koji način mi kao Hrvatski sabor možemo kontrolirati njihovo poslovanje odnosno trošenje novca koji oni dobijaju iz proračuna. To je naša ustavna obveza kao zastupnika u HRvatskom saboru, ako idemo na ovaj način preko natječaja bojim se da smo izgubili ali apsolutni svakakvu polugu odnosno instrument da se time bavi. I pitanje broj dva. Ako su to kolegice i kolege tvrtke od posebnog državnog interesa mogu se složiti kako u njima država ostvaruje svoj posebni državni interes? Ako nema nikakvih upravljačkih prava niti nadzornih. Dakle, čini mi se da gotovo u 20 godina zrelosti Hrvatske države morali smo preboljeti te neke dječje da tako kažem ponavljam riječ fetiš ili zaluđenosti općim načelima kada u praksi ne možemo provoditi ono što nam je zapravo zadaća i nama ali i Vladi. Ponavljam dva temeljna razloga kriterija korištenja javnog novca i drugo političke odgovornosti za ono što se u tim tvrtkama događa. Zahvaljujem.